Господин Ананиев, първо, трябва да сте наясно, че плащането по банков път не означава прозрачност и това трябва да го знаете. След това, когато се плаща по банков път, Вие имате банкова тайна, която не може да се разкрие ей така, за да бъде прозрачна пред цялото население и пред всички останали. Следващото нещо, прочетете Закона за изпирането на парите, за да може да разберете кога какви плащания трябва да бъдат докладвани и изобщо кога имате право за над 10 хиляди и какво се казва в този закон, защото явно от това, което казахте, не сте наясно.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

Ако се научите да четете малко по-напред от Вашето предложение, ще видите, че самите пари, за които говорите, се предават по банков път. Какви торби с пари бе, господин Ананиев?! В смисъл може да ги искате и да си мечтаете за тях, но парите се превеждат по банков път въз основа на решение на парламентарната група. Дори Вашият текст да бъде приет или да не бъде приет, банковият път си остава – Народното събрание превежда по банков път на базата на решение на парламентарните групи така, както е и в момента. Всичко върви по банка,

4а се казва, че: „Бюджетните организации могат да теглят средства в брой от техни банкови сметки само за плащания, за които при конкретни обстоятелства на дейността практически не е възможно извършването им чрез платежен превод.“ Ние сме бюджетна организация, поправете ме, защо тогава Народното събрание ще тегли такива пари в брой, вместо да ги преведе по банков път? Така че нека да приемем този текст на чл. 5, в който пише, че заплатите

трябва да има прозрачност и хората да знаят какво възнаграждение получаваме. Между другото, пише го във Финансовите правила, когато седнеш да изчислиш всичките плюсове и годините стаж на човек, можеш да видиш какво възнаграждение получават

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, дами и господа! Господин Ананиев, обръщам се към Вас, макар че не ползвам реплика в момента. Трябва да Ви обърна внимание, че много сериозно сте объркан в представите си за действието на настоящия Правилник – ето този, господин Ананиев, който по отношение на Финансовите правила винаги се е прилагал по един и същ начин. Винаги са се получавали средствата по банков път, на всичкото отгоре те се декларират, господин Ананиев, ако не знаете. На страницата на Комисията за противодействие на корупцията са всички декларации на народните представители, които са били в предходни парламенти, а Вие също някога бяхте член на Народното събрание и знаете, че всичко, което получават народните представители, съгласно чл. 11 от Финансовите правила се декларира в нашите годишни встъпителни финансови декларации. Какви торби, какви чували, какви глупости говорите?! Казвам Ви, че това са текстове, които винаги са действали по правилата на Правилника, който гласува Народното събрание. В този смисъл намирам направо за абсурдно твърдението Ви, а дори още по абсурден е начинът, по който си служите със Закона срещу изпирането на пари. Няма никаква връзка между правилата, които винаги са се прилагали по този начин, винаги народните представители са обявявали своите доходи и са ги получавали по банков път поне в последните няколко състава на Народното събрание. Не намирам изобщо аргументи в изказването Ви отпреди малко и затова призовавам, господин Председател, Вие също да следите изказванията на народните представители да не се отдалечават от логиката нито на обсъждания текст, нито на действащите правила и закони в нашата държава. В момента имаме и процедурно предложение и предлагам да подложите на разделно гласуване трите предложения, които е направил народният представител Андрей Гюров. Благодаря.

и не само това е проблемът, но законът, който цитирах, е за ограничаване на плащанията в брой. Ако отпадне това, което ние предлагаме в т. 11, без да има решение на парламентарната група, Вие ще сте права – парите ще влязат директно по банков път при народните представители и това ние предлагаме. Защо искате решение, ако парите са определени за народния представител и те ще влязат по банков път в неговата сметка, и защо трябва да има решение на парламентарната група за това нещо? Ние точно това предлагаме – да отпадне решението на парламентарната група и парите да влязат, както е в сегашния Правилник. Прочетете го, вижте, пише, че двете трети се плащат по банков път, така че нека да не си измисляме неща. Народните представители, които са били може би в последния парламент да е било различно, но не съм

Благодаря Ви, господин Председател. Господин Ананиев, приятно ме изненадахте и разбрахте, че парите не се вземат в чували или в сакове, а по банков път и по този въпрос не спорим, нали?

средствата на народните представители се получаваха по банков път. Нали го виждате действащия правилник? Четете го, нали така?! Вашия аргумент – че парламентарната група не следва да решава някакви нейни вътрешни въпроси и това трябва да залегне в Правилника, не го одобрявам и не го одобрява цялата парламентарна група и това ще изразим чрез гласуване на нашия вот. Моля Ви, не го твърдете, защото колегите са за първи път в Народното събрание и биха останали с грешното впечатление, че до момента по някакъв друг начин са се получавали средствата за народните представители. Не, колеги, получават се по банков път, по решение на парламентарната група! Ако има парламентарна група,

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Много се чудех дали да вземам думата, но в крайна сметка реших да направя едно изказване. Лично аз и нашата парламентарна група винаги сме заставали зад това възнагражденията да се плащат по банков път. Убеден съм, че това е правилният подход – да се плащат по банков път! Но за да бъдем коректни, аз не знам дали господин Ананиев някога е държал изпит и каква оценка има по публични финанси. Тъй като съм преподавал тази част в УНСС, то бих му писал много лоша оценка.

„Трудовото възнаграждение се изплаща лично на работника или служителя по ведомост или срещу разписка, или по писмено искане на работника или служителя на неговите близки. По писмено искане на работника или служителя трудовото му възнаграждение се превежда на влог в посочена от него банка.“ Ако Вие искате да направим дерогация на Кодекса на труда или по някакъв друг начин, ние сме за това да бъдем прозрачни. Но тук трябва да сте наясно, че ние сме бюджетна организация, а когато сме бюджетна организация, не знам за какви сиви пари говорите изобщо?! Не мога да разбера това нещо! Нека да сме наясно, че има Сметна палата и тя може да излезе с доклад. За какво говорите? Защо трябва да правите внушения или гол популизъм ей така, защото сте на трибуната и продължавате по инерция по това, което четете в Правилника?

Няма. Други изказвания? Няма. Прекратявам дискусията. На първо място подлагам на гласуване предложението на народния представител Десислава Атанасова

Може би системата дава грешка около 16,00 ч., но не се притеснявайте.

На първо място, подлагам на гласуване предложението на народния представител Андрей Гюров и група народни представители в частта по т. 1, касаеща чл. 5. Гласували

Подлагам на гласуване предложението на народния представител Андрей Гюров и група народни представители в частта по т. 2, касаеща чл. 6 от Финансовите правила. Гласували

Преминаваме към гласуване на предложението на Андрей Гюров и група народни представители в частта по т. 3, касаеща чл. 11 от Финансовите правила. Гласували

ДОКЛАДЧИК НАСТИМИР АНАНИЕВ: Предложение на народния представител Христо Гаджев: „Приложение № 1. Единни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати,

Откриване на процедурата по избор на органи по действащото законодателство 1. В 6-месечен срок преди изтичане на законоустановения мандат на органи или преди посочения в закона срок водещата постоянна комисия информира Народното събрание за изтичане на мандата или срока и изготвя проект на решение за откриване на процедура по избор, изцяло или частично, на органи по действащото законодателство. На следващото редовно заседание Народното събрание с решение открива процедурата по избор на органа. 3. С откриване на процедурата по избор Народното събрание създава временна комисия, която подготвя и организира избора и внася кандидатурите за разглеждане и гласуване от Народното събрание. Във Във временната комисия участват народни представители, членове на съответните специализирани постоянни комисии на Народното събрание. 4. Съставът на времената комисия се определя на паритетен принцип – с народни представители от всяка парламентарна група, които са членове на съответната водеща комисия, като числеността й се определя от Народното събрание по предложение на водещата комисия. Временната комисия има един председател и двама заместник-председатели. Народното събрание избира ръководството и състава на временната комисия с решението по т. 2. 6. След издигането на кандидатурите за органа всеки член на временната комисия декларира по съответния законов ред наличието на конфликт на интереси и/или други свързани обстоятелства с номинираните с номинираните за съответната позиция. 7. Временната комисия се избира за срок до окончателно приключване на избора на органа от Народното събрание. 8. Заседанията на временната комисия комисия са открити. Заседанията на временната комисия се излъчват в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. 9. В заседанията на временната комисия без право на глас имат право да участват представители на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на дейност в обществена полза. Представителите на гражданските организации и движения имат право да задават въпроси, да представят свои писмени становища и да вземат участие в разисквания на временната комисия. 10. Всеки член на комисията може да покани за участие в нейно заседание отделни физически лица или представители на юридически лица, имащи отношение към избора. 11. Граждани могат да присъстват на заседанията на комисията при спазване режима на достъп и съблюдаване на реда в Народното събрание. 12. Пълният стенографски протокол се подписва от председателя на временната комисия и се публикува“… ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Мога ли да Ви прекъсна за малко, извинявайте. Заповядайте, госпожо Митева. Господин Председател, предлагам на основание чл. 80, ал. 2 от Правилника на Народното събрание – чл. 80, ал. 1, извинявам се, правя предложение текстовете да не бъдат четени в пленарната зала.

Само да докладвам, че това приложение не се подкрепя от Комисията. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Ананиев. Откривам дискусиите. Заповядайте, господин Попов, за изказване. Благодаря, господин Председател. Уважаеми народни представители! Мисля, че е допусната техническа грешка в един вече гласуван текст. Касае се за чл. 104 – на страница 81 и 82, ал. 3 по Доклада на Комисията. Тъй като в предишни текстове приехме „поради болест, командировка извън страната или друг неотложен случай“, тук е пропусната хипотезата с „неотложен случай“. Затова правя редакционно предложение да се добави след „извън страната“ друг неотложен случай“, за да има синхронизация с вече предишни текстове, които сме приели. Благодаря.

В рамките на процедурата, защото това беше процедура. Ние гласувахме, тоест Вие гласувахте неотложните причини за парламентарния контрол, който е класическият парламентарен контрол в петък, след 11,00 ч. по Правилник, освен ако Събранието не реши друго.

Господин Попов, само да Ви попитам точно. Във второто изречение на ал. 3, след текста „поради болест или командировка“ да поставим текста „или при други неотложни случаи“?

след израза „поради болест“ поставяме запетая, заличаваме думата „или“, „командировка“ – остава, и след това добавяме „или при неотложни случаи“. Не, извинявам се, „командировка извън страната“ и след това добавяме думите „или при неотложни случаи“.

Министър-председателят и заместник министър-председателите, към които е отправен въпрос, отговарят веднага след задаването му. В случай на отсъствие на министър-председателя или заместник министър-председателите поради болест, командировка извън страната или при неотложни случаи председателят на Народното събрание съгласувано с тях определя заседанието, на което ще отговарят на актуални устни въпроси.“ Моля, гласувайте, колеги.

Поставям на гласуване предложението на народния представител Филип Попов. Гласували

Господин Председател, дами и господа, имаме депутат от ГЕРБ, който прави фундаментални предложения, а неговите хора ги няма тук да ги гласуват. България“.) Моля да си поканите парламентарната група! Ние 16 човека от „Демократична България“ обсъждаме Вашите предложения, те са много важни и сериозни, а Вас Ви няма! Това е несериозно отношение към целия парламентарен процес, колеги!

Уважаеми господин Председател, по начина на водене. Хубаво е, че най-накрая ще приключим Правилника, радвам се за което. Сега само че трябва да напомните на преждеговорившия гласуването, тъй като осем народни представители от „Демократична България“ го подкрепиха, а не 16 впрочем казвам го и като народен представител. Аз съм изразил своята воля. Дали моята парламентарна група ще го подкрепи или не, това е решение на всеки един народен представител от нея. Ние не сме така строени като другите хора тука. С това изчерпахме Проекта на правилник за организацията и дейността на Народното събрание.

Депозирана е оставка от народния представител Радостина Ценова, като на основание чл. 72, ал. 1 от т. 1 от Конституцията на

Благодаря. Подлагам на гласуване предложението на Георги Свиленски да бъдат гласувани заедно отделните решения.

Постъпила е молба от Велико Митков Минков, с която подава оставка като народен представител и моли да бъдат прекратени пълномощията му като народен представител. Проектът на решение е, както следва: РЕШЕНИЕ за прекратяване пълномощията на народен представител Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България РЕШИ: Прекратява пълномощията на Велико Митков Минков като народен представител от Деветнадесети изборен район – Русенски.“ Постъпила е молба и от Иван Маркос Христанов, с която подава оставка като народен представител и желае да бъдат прекратени пълномощията му като народен представител. Проектът на решение е, както следва: „Проект! РЕШЕНИЕ за прекратяване пълномощията на народен представител

Пловдив.“ Откривам дискусиите по изчетените проекти. Заповядайте за изказване.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 В този смисъл, ако един депутат иска да бъде освободен предсрочно, трябва да подаде оставката си пред Народното събрание, а не пред Централната избирателна комисия. Мотивите за моята оставка са предимно лични, но все пак ще използвам повода да Ви споделя откъс от книгата с интервюта с Атанас Буров на Михаил Топалов Памукчиев. В този откъс авторът пита банкера относно най-великите българи. Цитирам съкратено: „Кой е бил най-велик от тях, този, който Вие обичате и тачите?“ Буров отговаря: „Най-велик е бил Христо Ботев, след него Левски, Бенковски, Панайот Волов.“ Памукчиев озадачено пита: „Защо слагате и Панайот Волов? Защо не Тодор Каблешков, Захари Стоянов?“ Буров: „Питате ме, господин Памукчиев, защо слагам Панайот Волов в числото на четиримата най-велики българи? Слагам го, защото само той, само той – единственият човек в българската история, се отказа от поста си, от правата си, от славата, от суетата, от всичко за Отечеството, за България, когато го избират за главен апостол на Четвърти революционен окръг – Гюргево,

И после, като вижда, че този прост караабаджия е гений, че е роден да е водач, пълководец, че е по-добър и по-достоен от него, предава нему своите пълномощия, той минава на втора линия, а Бенковски излиза начело.“ „Такъв случай в световната история няма!“ – казва Буров. Това е един-единствен случай и това го прави българинът от Шумен Панайот Волов! Уважаеми колеги, моето име може да е Велико, но моят случай не е на Панайот Волов. Колеги народни представители, ако имате възможността, бъдете велики българи! Благодаря. Някой друг за изказване? Няма. Приключвам дискусията. Преминаваме към гласуване Преминаваме към гласуване на изчетените проекти на решения.